MEIRA HOT: Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 77. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obvestili odsotnih poslankah in poslancih

Hvala.